Konačni prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o područjima i sjedištima Državnih odvjetništava - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu Objedinjena rasprava. Državna tajnice, izvolite. Uvaženi potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima Državnih odvjetništava rješava pitanje stvarne i mjesne nadležnosti za zastupanje državnih odvjetništva pred upravnim sudovima. Naime, sa 1.01.2012. godine upravno sudovanje u RH riješeno je na način da u prvom stupnju rješavaju 4 upravna suda, a u drugom stupnju Visoki Upravni sud RH. Ovim zakonom se regulira pitanje nadležnosti, znači Županijska državna odvjetništva zastupaju pred upravnim sudovima RH, a Državno odvjetništvo RH zastupa RH pred Visokim Upravnim sudom RH. Zakon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu dijelom regulira isto to pitanje i regulira pitanje premještaja državnih odvjetnika i nedorečenosti pojedinih odredaba u imenovanju državnih odvjetnika. Hvala